на 15 януари 2021 г. Приет е на първо гласуване на 22 януари 2021 г. 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Вносители – Станислав Иванов и група народни представители на 1 февруари 2021 г. 2021 г. 5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Вносител – Министерският съвет на 30 декември 2020 г. Приет е на първо гласуване на 20 януари 2021 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Вносител – Министерският съвет на 11 януари 2021 г. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Вносител – Министерският съвет на 29 декември 2020 г. Приет е на първо гласуване на 20 януари 2021 г.

г. 9. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Вносител – Министерският съвет на 29 януари 2021 г. Приет е на първо гласуване на 5 февруари 2021 г. – точка втора за четвъртък, 11 февруари 2021 г. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносители – Юлиан Ангелов и група народни представители,

2021 г. 11. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Вносители – Валери Симеонов и група народни представители на 14 януари 2021 г. 12. Проект на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България числеността на въоръжените сили. Вносител – Министерският съвет, на 1 февруари 2021 г. 13. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносители –Даниела Дариткова и група народни представители на 3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

и за преодоляване на последиците. Вносители – Менда Стоянова и група народни представители на 29 януари 2021 г. Приет е на първо гласуване на 5 февруари 2021 г. – точка трета за петък,

Моля, режим на гласуване.

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Още на 21 януари

касаещ изборните правила, а именно въвеждане на видеонаблюдение при приключване на изборния ден и преброяване на бюлетините и отразяването им в съответния протокол, както и изчистване на избирателните списъци чрез активна регистрация. От една страна, Вие от управляващото мнозинство твърдите, че искате прозрачни, честни избори. От друга страна, от 21 януари, вече сме месец февруари – почти средата, този закон така и не намери място нито в Правната комисия, нито в парламентарната зала. Уважаема госпожо Председател, Вие като председател на Народното събрание имате тази отговорност този закон да бъде гледан в пленарната зала при достатъчен срок, за да може при евентуалното му приемане да се реализират предложенията в него.

тази поговорка: „Не ме слушайте какво говоря, а ме гледайте какво правя!“, важи с пълна сила за Вас – за управляващото мнозинство. Очевидно е, че не искате прозрачни, честни избори, дебат по отношение технологията на изборния ден, по отношение прозрачността и гарантирането на правилното отчитане на резултатите. Защото това е дебатът, който ние искаме да предизвикаме в това Народно събрание, в края на това Народно събрание чрез тези предложения в Изборния кодекс. Карате си го по стар Ваш обичай – всичко, което е лобистко, което следва да мине – за два дни, реалните предложения, касаещи бъдещето и на България, защото от изборите зависи това нещо, остават някак си на заден план. организирайте така законодателния процес, че този важен закон, предвид предстоящите избори, наистина да влезе в пленарната зала, за да бъде обсъден тук, както е редно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Искам да Ви уверя, че в момента, в който Вие сте внесли този законопроект и е дошъл при мен, ако ако не на 21-ви, поне на 22 януари, съм го разпределила на комисиите изцяло в срока, който ми дава Правилникът. Доколкото знам от госпожа Александрова, тя очаква становища и след това Законопроектът ще бъде разгледан в Комисията. Уважаеми народни представители, днес отбелязваме 142 години от свикване на Учредителното събрание във Велико Търново. Това е рождената дата на българския парламент, важна дата за възстановената българска държава, за нейното изграждане, управление и развитие. Той събира в старопрестолния град представителите на българския народ от всички краища на България, които ясно осъзнават важността

в нея намира израз години трупана политическа енергия, а над всичко стои волята им за съзидание. Те добре са знаели, че от тях зависи каква ще бъде българската държава дали тя ще бъде част от модерния свят, ще получи ли българският народ нови хоризонти. Съзнавайки своята отговорност, те приемат нашата първа Конституция, наречена Търновска, която установява демократични начала на обществено-политическия живот и дава път за европейското развитие на България. Заслужава си днес, 142 години по-късно, да си припомним думите на Екзарх Антим I при откриването на Учредителното събрание: „Успехът на делото, за което сме се събрали, зависи от политическата мъдрост, която ще покажем.“ Уважаеми колеги, 44-тото народно събрание е в края на своя мандат. Скоро избирателите ще дадат своята оценка как сме работили, отговорихме ли на техните очаквания, откликнахме ли на техните проблеми, намерихме ли правилните решения? Но каквито и слабости и грешки да допуснахме, смятам, че не се отклонихме от правилната посока – България да бъде част от семейството на демократичните и правови държави, стремящи се към мир, свобода и благоденствие. Благодаря Ви. Честит празник! Постъпили законопроекти и проекторешения от 3 февруари 2021 г. до 9 февруари 2021 г.: Законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносител – Милко Недялков. Разпределен е на: Комисията по правни въпроси, Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносител – Даниела Дариткова. Водеща е Комисията по здравеопазване. Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията. Вносители – Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща е Комисията по културата и медиите. Разпределен е на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Вносители – Иглика Събева и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Вносител – Министерският съвет. Разпреден е на Комисията по културата и медиите. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Вносители са Иглика Събева и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на: Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по земеделието и храните. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Разпределен е на: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г. Вносител – Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Разпределен е на Комисията за борба с корупцията,

съобщавам на народните представители, че на 5 февруари 2021 г. е постъпил Указ № 36 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 25 януари 2021 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление да докладва пред народните представители Указа на Президента и мотивите към него.

уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от Министерството на отбраната на Азербайджан. Разрешението е в сила за периода от 8 до 14 февруари 2021 г. за два полета с цел превоз на товари от Испания за Азербайджан – радиолокационно оборудване. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 5 февруари 2021 г. с входящ № 103-09-5 и е предоставено на Комисията по отбрана. От Националния статистически институт е постъпила информация за Наблюдение на потребителите – януари 2021 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Заявление от Валентин Николов – народен представител от 23. МИР – район София: „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от

Моля, режим на гласуване.

относно Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията,

на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 102-03-5, внесен от Министерския съвет на 1 февруари На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 4 февруари 2021 г., беше обсъден Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 102-03-5, внесен от Министерския съвет на 1 февруари 2021 г. В заседанието участваха от Министерството на културата: Румен Димитров – заместник-министър, и Весела Щерева – парламентарен секретар. Проектът за решение беше представен от господин Румен Димитров. Проектът на решение се предлага на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Законът регламентира държавните парични награди за особени заслуги да бъдат: пожизнени, периодични и еднократни. С Решение № 89 от 1 февруари 2021 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да отпусне пожизнено в размер на 700 лв. месечно държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата – Антон Николов Дончев – писател, редактор и сценарист; – Атанас Стефанов Куртев – пианист, клавирен педагог и музиколог;

Ицхак Самуел Финци – актьор; – Кольо Георгиев Колев – писател и драматург; – Ласка Георгиева Минчева – режисьор; Цветана Георгиева Манева – актриса. Средствата, необходими за изплащането на пожизнени държавни парични награди за особени заслуги, се изплащат чрез бюджета на Министерството на културата. В резултат на проведено гласуване единодушно с 13 гласа „за“ Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията,

Отпуска държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията пожизнено в размер 700 лв. месечно на Антон Николов Атанас Стефанов Куртев, Владимир Марков Гаджев, Георги Тодоров Чапкънов, Ицхак Самуел Финци, Кольо Георгиев Колев, Ласка Георгиева Минчева и Цветана Георгиева Манева за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата. Възлага изпълнението на решението на министъра на културата.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Взимам това изказване, за да задам въпрос към господин Рашидов. Уважаеми господин Рашидов, на 3 февруари 2021 г. Министерският съвет е внесъл в Народното събрание и друг проект за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нация за награждаване на 65 изтъкнати български творци. Появиха се информации, че сте поискал актуализиране на списъка от Министерството на културата и искам да Ви попитам: защо днес няма да приемем такъв списък

заповядайте, господин Рашидов.

прегледахме в Комисията по културата и медиите. Тук е мястото да благодаря и на Вашите колеги от Левицата, защото всички много добронамерено седнахме да работим и върху това предложение от 65 големи български имена, които имат много голяма заслуга към българската култура. За съжаление, аз върнах за доработване този списък в Министерството, тъй тъй като в него, докато го разглеждахме, всички установихме дублиране на имена, на които са давани такива награди, и допуснати някои дребни грешки. Надявам се до края на този мандат Министерството да успее и да поправи този списък, което за мен е малко недопустимо, тъй като това касае живота на изключително много хора, които са дали много повече на държавата от това, което ще получат. Това са кумирите на българския народ. Винаги съм казвал – този законопроект го създадох аз и Тотю Младенов именно затова, че българските големи творци не заслужават унизителни старини. Надявам се до края на нашия мандат всички ние заедно да приемем

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да кажа, че ние от парламентарната група на БСП, разбира се, че ще подкрепим Проекта за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, но искам да споделя две думи. Не мислите ли, че трябва да се помисли за обща, цялостна система за всички онези хора, които действително остават да тънат в мизерия? Ще дам пример със случая на Филип Трифонов, който преди няколко години сам е поискал помощ от Министерството на културата, която е била отказана. Всички тези хора, които досега са получили, няма нито един, който да не го заслужава, естествено – хора като Чапкънов, Ицхак Финци, Ласка Минчева, Антон Дончев и моята приятелка и любима актриса, от която се уча, Цветана Манева, разбира се, но на нас ни се иска да има малко повече публичност. Тази комисия, която е от Министерството на културата, разбрах, че била тайна – никой не знае кои са участващите в нея. Да, отговарят, че това се правело с оглед да да не се знаят тези имена, за да не се злоупотребява и така нататък, но след като има брожения сред обществото, мисля, че трябва да има повече публичност и повече яснота относно точно на кого се дават тези пенсии. Основното, което искам да кажа, че трябва да се помисли за по-цялостна система за пенсиите на моите колеги

госпожо Йотова. Реплики? Има ли реплики към изказването на госпожа Йотова? Не виждам. За изказване – господин Рашидов, заповядайте. Госпожо Председател! Госпожо Йотова, изцяло съм съгласен с това, което казвате – сто процента. Аз даже бих бил щастлив и доволен от това, ако ние всички, които сме членове на една комисия, популяризираме повече това нещо. това нещо. Да Ви обясня как се породи тази награда и защо тя се казва награда. Тя можеше да се казва и пенсия, можеше да се казва и помощи, въпреки че медиите много често грешат – това е награда, и то на много достойни български творци. Когато първият мандат бях министър, се появи един уникален проблем – умират в нищета тримата „Бо Бо Бо“, прекрасни български музиканти. Единият не дочака пенсията, съжалявам много. Това беше причината да се замислим: защо като цял живот това са нашите кумири – известни, любими певци, актьори, писатели, поети, художници, защо тези хора живеят в някакъв тип бедност и мизерия? Тогава разбрах, че пенсиите бяха по 180 лв. Разбира се, няма значение дали ще си плаща или не, те са тези, на които държавата им дължи за това, че те са създали понятието „държава“ и са хората, които създават идентичността на тази държава. Нали знаете, че без имена като Ален Делон, Ив Монтан, Симон Синьоре и тези, като се вземат Сезар, Арман – Франция е 60-милионна държава, населена от 60 милиона френскоговорящи, държавите ги създават великите мъже на

Но не всички пеят като Лили Иванова, нали, едничка е? Затова решихме да са награди. Трето, 700 лв. са средства, които правителството на ГЕРБ реши да отпуща като награди, за да не им взимаме и 300 лв. пенсия, които милите получават, защото наистина малко получават. И така успяхме – и 700 лв., и 300 лв., за да имат парички за лекарства, да изживеят старините си по достоен начин. Тогава помня, че всички единодушно приехме този законопроект – и леви, и десни, и други, всичките. Това беше прекрасно. Прекрасно е, че и днес ние сме в пълен консенсус с всички Вас, не политизираме съдбата на хората и отново приемаме едни награди. За съжаление, те са малко – аз бих дал повече. Защото, ще Ви кажа, когато наградих Джоко Росич, дойде милият вече не виждаше, остарял.

Така че това е нищо в морето и аз се радвам в бъдеще, ако подобрим Закона. Слава богу, че създадохме този законопроект, защото преди това без държавата нямаше нищо. Нищо! А сега все пак е една добра помощ. Така че Ви благодаря на всички за тези награди.

за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Гласували

на 22 януари 2021 г. Заповядайте, госпожо Александрова, да ни запознаете с Доклада.

уважаеми колеги! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 154-01-4, внесен от Анна Василева Александрова и Красимир Георгиев Ципов на 15 януари 2021 г., приет на първо гласуване на 22 януари 2021 г.

като: 1. ако компетентен е районен съд, делото се изпраща от съответния административен съд; 2. ако компетентен е административен съд, делото се изпраща от Върховния административен съд.“

общия им по-горен по степен административен съд. Ако те принадлежат към районите на различни по-горни административни съдилища, спорът се разрешава от онзи по-горен административен съд, в чийто район се намира съдът, който последен е приел или отказал да разгледа делото.“ 2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 3: „§ 3. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 3: ал. 3: „(3) Когато връчването се извършва по електронен път, съобщението, съдържащо информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата, се смята за връчено в деня на изтеглянето му от адресата. В случай че съобщението не бъде изтеглено в 7-дневен срок от неговото изпращане, то се смята за връчено в първия ден след изтичането на срока за изтегляне.“

Съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Той указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката. Поправеното процесуално действие се смята за редовно от момента на извършването му. (2) В съдебно заседание страните извършват процесуални действия устно, а в останалите случаи – в писмена форма. (3) Процесуално действие, отправено чрез нецензурни думи, обиди или заплахи, се смята за неизвършено.“ Предложение на народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5. В чл. 143, ал. 3 и 4 се изменят така: „(3) Когато съдът отхвърли оспорването или прекрати производството, ответникът има право на разноски, освен ако с поведението си е дал повод за завеждане на делото, включително юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно чл. 37 от Закона за правната помощ. (4) Когато съдът отхвърли оспорването или прекрати производството, право на разноски имат и заинтересованите страни, за които актът е благоприятен.“

Заседанието се ръководи от председателя на състава, който може да налага глоби за: 1. нарушение на реда в съдебно заседание; 2. неизпълнение на разпорежданията на съда; 3. използване на нецензурни думи, обиди и заплахи, насочени към съда, лице от администрацията и участващите в съдебното производство.“ Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7. В чл. 150 се създава ал. 3: „(3) Жалбата не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи.“ Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 8: „§ 8. В чл. 158, ал. 1 след думите „ал. 1“ се добавя „и 3“.“ Предложение на народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9. В чл. 168, ал. 4 и 5 се отменят. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението, но предлага да бъде отхвърлено, тъй като е отразено на систематичното му място като нов § 6. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 10: „§ 10. В чл. 212 се създава ал. 3: „(3) Жалбата не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи.“ Подлагам на гласуване новосъздадените параграфи 4, 5, 6, 7, 8 и 9, отхвърлянето на

11: „§ 11. „Проверка за редовност и допустимост на касационната жалба или протест Чл. 213а (1) Съдията-докладчик в първоинстанционния съд извършва проверка на редовността на касационната жалба или протеста и ако не отговарят на изискванията на чл. 212 и 213, с разпореждане ги оставя без движение изпраща съобщение на оспорващия да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. Когато нередовностите не се отстранят в срок, първоинстанционният съд връща жалбата или протеста. (2) Касационната жалба или протест се оставят без разглеждане от първоинстанционния съд на основанията по чл. 215. 215. (3) Първоинстанционният съд се произнася по исканията за възстановяване на срока за касационно оспорване, за освобождаване от държавна такса, както и по направените преди изпращане на делото искания за предоставяне на правна помощ по реда на Закона за правната помощ и искания по чл. 166 и 167. (4) Ако касационната жалба или протестът са редовни и не са налице основанията по ал. 2, съдът изпраща препис заедно с приложенията на другите страни, които в 14-дневен срок от получаването им могат да подадат отговор. Отговорът не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи. (5) След подаването на отговора или след изтичането на срока по ал. 4 делото се изпраща на касационния съд. съд. (6) Председателят на касационния съд или неговите заместници, съответно председателят на отделението осъществяват контрол върху извършената от първоинстанционния съд проверка на редовността и допустимостта на касационната жалба или протест, като: 1. ако бъде установено неизпълнение на задълженията по ал. 1, оставят без движение касационната жалба или протест или изпращат делото на първоинстанционния съд с конкретни указания; 2. ако не са изпълнени в срок дадени указания за отстраняване на нередовности или бъде установено някое от основанията по чл. 215, касационната жалба или протестът се оставят без разглеждане с разпореждане и производството по делото се прекратява; същите правомощия има и съдът при образувано касационно производство. (7) Актовете по ал. 1, изречение второ, ал. 2 и ал. 6, т. 2 и актовете, с които се отказва освобождаване от държавна такса, могат да се обжалват с частна жалба, като държавна такса не се дължи. Препис от частната жалба не се представя, ако съдебният акт е постановен преди връчването на препис от касационното оспорване. Определението на съда по жалбата е окончателно. (8) Когато с касационната жалба или протест се оспорва решение на тричленен състав на Върховния административен съд, правомощията по ал. 1, 2 и 4 се упражняват от председателя на съответното отделение. (9) В случаите по ал. 6, т. 2 и ал. 7 може да се присъждат разноски с разпореждането или определението, ако са поискани и са представени доказателства за заплащането им.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 16. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 17: „§ 17. В допълнителната разпоредба се създават т. 9, 10 и 11: и 11: „9. „Нецензурни думи“ са неприлични и непристойни думи, използвани от страна или неин представител в съдебното производство; 10. „Обиди“ са думи или поведение, оскърбяващи или засягащи достойнството и името на съдии или участници в съдебното производство; 11. „Заплахи“ са закани чрез думи и поведение, които внушават страх за съдии, администрацията и участниците в съдебното производство, с цел да се възпрепятства тяхната работа.“

„Преходна разпоредба“. Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 18: „§ 18. Постъпилите във Върховния административен съд жалби до влизането в сила на този закон се разглеждат по досегашния ред.“ Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията предлага

„както и когато информацията е получена по реда на Закона за електронното управление.“ 2. В чл. 501а ал. 1 се изменя така: „(1) Движима и недвижима вещ, налични ценни книжа, обособена част от предприятие, както и правата върху обекти на индустриалната собственост, върху които е насочено изпълнението, могат да бъдат продавани по правилата на електронен публичен търг.“

ал. 5: „(5) В първия работен ден след края на наддаването съдебният изпълнител проверява всички обстоятелства по търга и съставя протокол с всички данни относно заявките за участие, оторизирани и неоторизирани наддавачи с причината за това, подадените наддавателни предложения, наличието на технически неизправности по време на наддаването, като обявява за купувач наддавача, който е предложил най-висока цена. С подписването на протокола от съдебния изпълнител електронният търг се смята за приключил. Протоколът се обявява незабавно на наддавачите в единната онлайн платформа.“ в) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7; г) създава се ал. 8:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 154 01-8, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители на 1 февруари 2021 г. На редовно заседание, проведено на 4 февруари 2021 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 154-01-8, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители на 1 февруари 2021 г. На заседанието присъстваха от: Министерство на околната среда и водите – господин Иван Ангелов, директор на дирекция „Опазване чистотата на въздуха“; Столична община: госпожа Десислава Билева – заместник-кмет на направление „Зелена система, екология и земеползване“, и господин Зафир Зарков

Той подчерта, че внесеният Законопроект има за цел да осигури ефективно прилагане на мярката за намаляване на емисиите от сектор транспорт чрез обособяване на зони с ниски емисии. Тя е предложена в Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 г., приета с Решение № 334 на Министерския съвет от 7 юни 2019 г. С новите разпоредби се осигурява възможност за въвеждане на временни забрани за обществено ползване на пътища, участъци от пътища или определени зони от пътната мрежа. Въвеждане на временни забрани за ползване на общинските пътища ще доведе до ограничаване на движението на замърсяващите превозни средства, което ще намали емисиите от този източник и съответно и концентрациите на фини прахови частици в градовете в дните със завишени нива на замърсители в атмосферния въздух. Всяка община ще може да приложи мярката след решение на съответния общински съвет, определяйки вида на най-замърсяващите превозни средства и реда за ограничаване на тяхното движение. Чрез предложените изменения и с оглед предвидените глоби и такси за нарушителите и ползвателите се цели намаляване на трафика и пренасочване към обществен транспорт или използването на по-нови и екологично по чисти превозни средства, с което значително ще се подобри качеството на атмосферния въздух в градовете. Вече са предприети мерки за въвеждането на екостикери за моторни превозни средства, които да определят екологичната категория на всеки автомобил, в зависимост от неговите реални емисии на замърсители в атмосферния въздух. Това е една от възможностите за практическо прилагане на мярката чрез ограничаване на влизането в определени райони на градовете на най-замърсяващите превозни средства. Мярката ще се прилага за общините, където автомобилният трафик е по-интензивен и транспортните средства оказват по-голямо влияние върху качеството на въздуха. Въвеждането на зоната ще намали значително броя на преминаващите автомобили, като ще премахне старите и замърсяващи автомобили, което ще доведе до отклоняване на значителна част от транзитния трафик. Становището на Министерството на околната среда и водите беше представено от господин Иван Ангелов, който изрази принципната подкрепа на Министерството за предприемане на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. От името на Столична община господин Зафир Зарков благодари за предложения законопроект и подчерта, че новите разпоредби дават възможност за разработване на общински наредби, чрез които общините ще могат да въвеждат нискоемисионни зони съобразно своите нужди и предизвикателствата, пред които са поставени. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Манол Генов и Ерджан Ебатин. Беше изказана подкрепа на Законопроекта, като се отчете, че по този начин се въвежда европейска практика, която ще доведе до намаляване на фините прахови частици и подобряване качеството на атмосферния въздух в големите градове. Дискутирана беше темата с въвеждането на глоби и санкции, като народният представител Станислав Иванов подчерта, че те са съобразени спрямо действащите в Закона. След дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите единодушно с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух,

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистота на атмосферния въздух, влязъл в сила през януари месец 2019 г., бяха предприети разпоредби, които до голяма степен допринесоха за това общините да получат по-голяма оперативна самостоятелност за прилагане на преки мерки за ограничаване и превенция на два от основните източници за замърсяване на атмосферния въздух – битовото отопление и автомобилното движение. Настоящата уредба, макар и да дава някои правомощия на общините и органите на местната власт, не позволява цялостно, комплексно и ефективно прилагане на въведените мерки, така че да се постигне реален и траен ефект, водещ до подобряване чистотата на атмосферния въздух. Настоящите предложения са насочени към допълване на вече съществуващите механизми за ограничаване и превенция на два от основните източници за замърсяване на атмосферния въздух, като по този начин се цели отстраняване на яснота, точност и еднозначност

Предложенията са свързани с необходимостта от създаване на правна възможност за внедряване и използване на съвременни автоматизирани технически средства или системи за наблюдение и контрол с цел ограничаване замърсяването на атмосферния въздух на два от основните източници за замърсяване и осъществяване на ефективен контрол. Наред с това е предвидена форма за взаимодействие и обмен на информация между общините и отделните ведомства, което ще спомогне за постигане на по-добра координация при осъществяване на техните функции и правомощия. Предложението за изменение и допълнение в чл. 41а е продиктувано от необходимостта за създаване на правна възможност за налагане на глоби тогава, когато се нарушава установеният правен ред по отношение качеството на атмосферния въздух. Ефективните станции могат да имат силен възпиращ ефект, който от своя страна да има пряко положително въздействие върху изпълнението на местните политики, свързани с подобряване чистотата на атмосферния въздух. В допълнение на гореизложеното е необходимо да се уточни, че съгласно Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух емисиите от сектор „Транспорт“ са основен източник на фини прахови частици на територията на Република България наред с емисиите от сектор „Битово отопление“. В тази връзка в Програмата са предложени мерки за намаляване на емисиите от сектор „Транспорт“. Една от мерките е обособяване на зони с ниски емисии. Въвеждането на временни ограничения в движението на моторни превозни средства ще намали емисиите от този източник, а съответно и концентрациите на фини прахови частици в градовете, в дните със завишени нива на замърсители в атмосферния въздух. Тъй като мярката е приложима за големите градове, всяка община ще може да я приложи след решение на съответния общински съвет, определяйки вида на най замърсяващите превозни средства и реда за тяхното движение. Чрез предложените изменения с оглед предвидените санкции и глоби за нарушителите и принципната възможност за събиране на такси от ползването се цели намаляването на трафика и пренасочването към обществен транспорт или използването на по нови и екологично по-чисти превозни средства, с което значително ще се подобри качеството на атмосферния въздух в градовете. Въвеждането на екостикери е една от възможностите за практическото прилагане на мярката за въвеждане на зони с ниски емисии за ограничаване на влизането и преминаването в определени райони на градовете на замърсяващи превозни средства. В общините, където автомобилният трафик е по-интензивен и транспортните средства оказват по-голямо влияние върху качеството на въздуха, ограничението за движение в зоните с ниски емисии може да не бъде целогодишно, а поради значително по-високите концентрации на замърсителите на атмосферния въздух – през определени месеци. По отношение на битовото отопление. Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух зоните с ниски емисии за битово отопление могат да бъдат въвеждани чрез ограничаване употребата на определени горива или на определени отоплителни уреди на територията на цялата община, или на отделни нейни части. От гледна точка на контрола за спазване на въведения режим в зоната с ниски емисии за битово отопление по-приемлив и практически приложим е вариантът с въвеждане на ограничение за използваните горива, тъй като е достатъчен достатъчен контролът с технически средства на дима от комините, без да е необходимо да се влиза в жилищата на гражданите. В допълнение към този подход, ще се улесни контролът за спазване на ангажиментите да не се използва твърдо гориво за отопление при подмяната на отоплителните уреди на домакинствата по различни програми, които вече се изпълняват. Благодаря, госпожо Председател.

внесената промяна в Закона за чистота на атмосферния въздух, но приемете това наше съгласие или тази добра воля на чисто техническо и оперативно ниво. Тоест имате нашата

относно принципната политика за качеството на атмосферния въздух, толкова повече ще чувате нашите ясни забележки, нашите ясни възражения и нашите притеснения относно провежданата рамка на политиката по опазване качеството на атмосферния въздух. Имайте предвид, че не само в разговорите с десетките представители на Националното сдружение на общините в България – най-вече кметове и председатели на общински съвети, искаме да поставим и на Вашето внимание и да бъде отразено по-нататък – при второто четене, няколко принципни въпроса и няколко принципни положения.

помагат и доколко помагат качеството на въздуха да стане още по-добро? Няма как да сме сигурни. Трябва да гадаем, защото според мен трябва да има средносрочна оценка на която да е на основата на средносрочните оценки и планове за действие на отделните общински програми. Не можем да чертаем нови пътища, без да сме направили поне средносрочна преценка за изминатия дотук път по отношение на стратегии, национални програми и планове за управление. Ако не направим това и ако то не е залегнало тук – в основата на този документ, ще изстреляме един изстрел, но той няма да попадне във вярната посока. Защо казвам това? Имайте предвид, че въпросът, който задавам и който повечето български граждани задават:

досега провежданите мерки не са дали резултат за подобряване на качеството на атмосферния въздух именно защото не лягат на основата на един управляем, предвидим, логичен, ако щете научен и управленски подход. На нас ни е ясно, че натискът от Комисията и от Европейския съюз е сериозен, защото България продължава да бъде гореща точка на картата на атмосферния въздух. Този факт ни задължава още повече да прецизираме действията си. На второ място, имайте предвид, че опита да се прехвърлят отговорности по отношение на контрола и управлението на качеството на въздуха от националната рамка към общините – да, те са орган по околната среда, без това да бъде обезпечено с ясен механизъм и финансов, и технологичен, и административен правим доста аморфно предложение, най-меко казано. Тоест даваме параван на Европейската комисия, който няма да работи ефективно, няма да бъде полезен в обема, в който ние искаме, само и само да можем да докладваме, че сме въвели някакви промени. Аз моля за много, много по-задълбочен подход, за много по сериозен анализ! В крайна сметка знаем, че натискът за усвояването на тези сериозни пари по програмите за управление на въздуха е голям, но Ви моля най-отговорно: дайте да не го правим като магистралите, дайте да не го правим като пътищата, дайте да не го правим като ремонт на ремонтите! Нека го направим от самото начало по такъв начин, че да се гордеем с това, което се случва! Има прогрес при прилагането на мерките за качеството на управление на въздуха, но дали това е правилният подход, дали стотиците милиони, които се дават за електротранспорт и електрически превозни средства, са решението на решенията? Има ли други подходи, има ли други технологии, има ли други начини? Така че приемете подкрепа ни на ниво Комисия за добра воля, за вървене напред по посока на конкретни мерки, но приемете нашите резерви по отношение на

Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Костадинов, уважаема госпожо Председател!

вносителите и ресорната комисия, към която е разпределен Законопроектът, да поискат становището на Министерството на околната среда и водите по този въпрос, да потърсят тези два анализа и от кмета на Столична община, и от и от Министерството като орган по тази програма. Бих казал, че специално за Столична община вероятно ще е трудно да се направят такава оценка и такъв анализ, защото най-малкото

какво е състоянието на атмосферния въздух и в коя част на годината какво се случва. Това, което ние знаем, е, че гражданите, така да се каже, са се организирали и посредством различни приложения,

въздухът в София и в други големи градове си остава отровен. Затова е и тази наказателна процедура, за която Вие споменахте. Така че, моля Ви да настоявате още веднъж

Това, което мога да кажа, е, че през 2008 г. 28 от общините – тоест всички общини в България, не са покривали критериите за среднодневна и средногодишна норма на замърсяване с фини прахови частици с 10 микрона, години по-късно – през 2019 г., са 13 общини. Тоест горе-долу половината от общините вече спазват тези норми, което е ясен индикатор за това, че мерките, които са предприети, действат. За всеки един от нас, както казахте, е ясно, че в най-големите градове, като София например, се изискват повече усилия и тези предложения именно са в посока да можем да помогнем за пречистването на въздуха и в София.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Към уважаемия господин Шишков може и да не сте ме чули, аз говорих малко бързо, може и да е било неясно. Самият аз казах, че прогрес има и той е видим. Има тренд, към който ние вървим от години, и се подобрява качеството на атмосферния въздух, често прилагаме и такива техники, които повече не трябва да бъдат прилагани. Давам пример със София – да преместим една станция, която дава горещи резултати и свети в червено, от едно място на друго, за да започне да има данни в Европейската агенция по околна среда, че вече е решен проблемът, това не е подход. Множество такива примери има и в Русе, и на много други места. Така че прогрес има, очевидно мърдаме напред. По отношение на репликата на господин Данчев бих го предложил, но, честно казано, не се бях сетил за тази тема, защото, господин Данчев, аз не вярвам, че ако заровим главата си в пясъка, ще дишаме по-чист въздух. Много ясен трябва да е ангажиментът на националния орган, на този, който провежда политиката по околна среда – министърът и Министерството на околната среда и водите, и партньорството с общините. Не направим ли този механизъм работещ и ефективен, а само прехвърляме функции от едното място на другото, пак няма да имаме резултат. Това беше по-скоро моето послание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. За изказване – госпожо Василева, заповядайте.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, взимам думата, за да изразя пълната си подкрепа към Законопроекта, който е внесен от колегите Станислав Иванов и група народни представители, за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Конкретният законопроект беше подкрепен в Комисията за околната среда и водите от всички народни представители и аз мисля, че това само за себе си достатъчно ясно доказва важността на темата, защото всички знаем, че чистотата на въздуха е пряко свързана с човешкото здраве. Що се отнася до дискусията относно постигнатото дотук, мисля, че трябва да отчетем направеното през последните няколко години. Чистотата на въздуха беше формулирана като безспорен приоритет от правителството и ресорното министерство само през последните няколко години бяха предприети редица мерки и действия не само от законодателна гледна точка, защото и ние тук – народните представители, направихме редица законодателни изменения в посока затягане на контрола, в посока ограничаване на замърсяванията, които се предизвикват от горивата, които се използват за битово отопление, промени, които целят прецизиране на отговорностите, ангажиментите на общините, ясно разписване на действията, които трябва да предприемат, и мерките. Една от тези мерки, които въведохме, беше ангажиментът на общините, в случай че има нарушаване на качеството на атмосферния въздух в определени зони на населените места, да определят така наречените зони с ниски емисии. Това е усилието, което колегите предприеха със своята законодателна инициатива – ясно и конкретно да регламентират възможността общините чрез свои наредби да определят такива зони с въвеждането на конкретни мерки, адресирани конкретно към специфичните условия в градовете и замърсителите, и по-специално в случаите, когато има необходимост от ограничаване на движението на моторни превозни средства. По отношение на постигнатото мисля, че никой не може да отрече факта, че да, има позитивна тенденция, да, има още много работа, има още какво да бъде направено, независимо че резултатите, данните, които се регистрират и от Изпълнителната агенция по околна среда, и от Европейската агенция по околна среда говорят сами за себе си за постигнатото, в момента от 28-те агломерации в наказателната процедура, 9 покриват средноденонощната норма, 19 през изминалата година са съответствали на изискванията за средногодишна норма. Много инвестиции бяха вложени и в подобряване на градските системи за транспорт, и в мерки, които са свързани с подмяна на горивната база на отделните домакинства. Разбира се, както казах, има още много работа и тя трябва да бъде свършена. Що се отнася до конкретните анализи и оценки на въздействието, мисля, че всеки един от колегите може да се запознае и с двете национални програми, които бяха приети само през последните две години, а именно програмата до 2024 г. за за подобряване на качеството на въздуха в страната, и до 2030 г. за ограничаване на замърсителите на въздуха. В този смисъл аз искам да апелирам към отговорно отношение и, разбира се, подкрепа от страна на всички народни представители за мерките, които всички ние заедно като общество трябва да положим за подобряване качеството на атмосферния въздух. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Василева. Реплики? Заповядайте, господин Бонев.

да, абсолютно права сте – трябва да вземем съответните мерки за подобряване нивото на чистотата на въздуха. Може би един от провалите, които виждаме, е, че обсъждайки този закон, редно беше да присъства този експерт – министърът, но това е обяснимо. Единственото, с което, госпожо Василева, се обръщам към Вас – да, хубаво е, трябва да го направим, трябва да се случи, но като че ли липсва онази финансова обезпеченост за общините, даже в бюджета го няма. Така че, учредявайки им права и дейности, които да извършват общините, трябва да осигурим и необходимото финансиране. Благодаря Ви.

Моля народните представители да поставят маските си! ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Бонев! Напълно съм съгласна с това, че мерките, които трябва да бъдат предприети в изпълнение и на Националната програма, и на общинските програми, защото общините също подготвят своите общински програми и залагат конкретни мерки, отговорности и ангажименти в тях, трябва да бъдат финансово обезпечени. Разбира се, в рамките на своите възможности общините отделят средства, Вие много добре знаете това, но също така знаете, че и по линия на Оперативна програма „Околна среда“ още в първия програмен период бяха заделени сериозни финансови средства за подмяна на превозните средства в градския транспорт. Знаете инициативите за подобряване на градската среда чрез Оперативна програма „Регионално развитие и инвестиции“ метрото в Столична община, знаете и за усилията, които се положиха и през втория програмен период, както цитирах с конкретни проекти, които бяха подкрепени, към общините, а именно за изготвяне на техните общински програми, за реализирането на мерки за подмяна на печките, които се използват за битово отопление с по-екологично гориво. Разбира се, това ще продължи, продължава и през новия програмен период, включително в Плана за установяване и устойчивост има заложени конкретни мерки, които са свързани с подобряване на енергийната ефективност и това има пряко отражение върху подобряването на качеството на атмосферния въздух. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 154-01-8, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители на 1 февруари 2021 г. Гласували

Гласували 105 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 25. Предложението е прието. Преминаваме към пета точка от днешния дневен ред:

Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията

„както и по регламентите за изпълнение и делегираните регламенти, приети въз основа на него“, а думата „неговото“ се заменя с „тяхното“. 2. Създава се ал. 5: „(5) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е компетентният орган по прилагането на Регламент № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) №

В т. 7 думите „разрешения и лицензи по този закон“ се заменят с „разрешения, сертификати, лицензи и разглеждане на декларации“. 4. Създават се т. 18 и 19: и 19: „18. определя с наредба условията и реда за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване; 19. съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ определя с наредба условията и реда за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства.“

В чл. 16е се правят следните изменения: 1. В ал. 1, в текста преди т. 1 изречение първо се изменя така: „Заявленията за издаване на лицензи, разрешения, свидетелства, удостоверения, одобрения, сертификати, декларации или други документи се подават в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и се разглеждат

за издаването или отнемането на разрешения, свидетелства, удостоверения, одобрения, сертификати, декларации или други документи.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

на ръководителите по сигурността, осъществяващи служебните си задължения на летището, е съгласуван с Главна дирекция „Гранична полиция“ по критерии, определени в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване; 3. са одобрени от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ по критериите, определени в Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване.“

чл. 33 се правят следните изменения и допълнения: 1. В текста преди т. 1 след думата „съобщенията“ се добавя „издава наредби, с които“. 2. В т. 1 думата „откриване“ се заменя с „издаване на свидетелства на организации за обучение и“.

за издаване на сертификат на одобрена организация за обучение; 8. условията и реда за издаване на сертификат на организация за обучение на кабинен екипаж; 9. изискванията, на които да отговарят авиомедицинските центрове и авиомедицинските експерти 10. условията и реда за одобряване на организациите за оценяване на езикова компетентност за нуждите на гражданското въздухоплаване; 11. изискванията, на които да отговарят декларираните организации за обучение.“

точки 2 и 3 се изменят така: „2. международни летища за обслужване на авиация с общо предназначение; 3. летища за обслужване на авиация с общо предназначение срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане;“ б) създава се т. 4: „4. летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 кг срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане; ограничението за максимална излетна маса не се отнася за вертолети.“ 3. В ал. 4 думите „както и онези от тях, които обслужват международни превози“ се заличават.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба определя видовете обслужване на въздушното движение, включително летищно полетно информационно обслужване.“

за удостоверяване годността на летищата, системите и съоръженията за навигация, както и изискванията към тези обекти, се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 25.

Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за § 18, който става § 17; текста на вносителя за параграфи 19 и 20, които стават съответно параграфи 18 и 19;

текста на вносителя за § 23, който става § 22; редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 24 и 25, които стават съответно 23 и 24; и текста на вносителя за параграфи 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, които стават съответно параграфи 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Моля, режим на гласуване.

§ 35: „§ 35. В чл. 64б се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Полетите със специално предназначение се осъществяват от Държавен авиационен оператор – юридическо лице, ръководено от генерален директор, който е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност. Разпоредбите на Закона за администрацията не се прилагат за Държавния авиационен оператор.“

одобрени организации за обучение, сертификати на одобрена организация за оценяване на езикова компетентност за нуждите на гражданското въздухоплаване, както и разглеждане на декларации по Регламент (ЕС)

и Регламент (ЕС) № 2018/1139;“ в) в т. 9 думите „издаване на национални свидетелства за авиационен оператор за специализирани операции и разрешения за извършване на високорискови специализирани търговски операции“ се заменят с „издаване на свидетелства на авиационни оператори, разрешителни за високорискови търговски операции, национални свидетелства за авиационен оператор, списък на специалните одобрения“, а думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“; г) точка 13 се отменя;

потвърждаване, признаване или преиздаване на лицензи, свидетелства, атестации, сертификати, разрешения, декларации и удостоверения, включително издадени от трета държава; 22. извършване на проверки за съответствие, преиздаване, заверка или изменение на лицензи, удостоверения, свидетелства, сертификати, разрешения, одобрения или декларации;“ е) точка 27 се изменя така: издаване на удостоверение за авиомедицински центрове или АМЕ, одобрение на организация, провеждаща курсове по авиационна медицина, преглед на декларация на специалисти по трудова медицина;“ ж) създават се т. 28 – 32: провеждане на теоретични изпити на авиационния персонал и издаване на сертификати за успешно издържани теоретични изпити; 29. издаване и удължаване на срока на валидност на одобрението за ползване на тренажор или симулатор; 30. издаване на одобрения на пълноправен контрольор (регулиран агент), познат изпращач, пълноправен доставчик на стоки за полета, както и определяне на въздушен превозвач като „въздушен превозвач на товари или поща, осъществяващ превоз от летище в трета държава до територията на Европейския съюз”; 31. одобряване на програми за сигурност на оператори и лица, задължени да разработват, прилагат и поддържат програма за сигурност; 32. регистрация на оператор на безпилотна летателна система, съгласно чл. 14, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, издаване на удостоверение за оператор на лека безпилотна летателна система („LUC“), разрешение за експлоатация в специфична категория; разрешение за експлоатация на безпилотна летателна система в клубове и сдружения за авиомоделизъм, както и разглеждане на декларации, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 16а, т. 19.“ 2. Създава се ал. 9:

когато се събират в случаите по ал. 5, т. 1 или когато се събират на гражданско летище за обществено ползване – държавна собственост, което се ползва от летищен оператор – търговско дружество, в което държавата е едноличен собственик на капитала.“

Изказвания? Не виждам. Ще подложа на гласуване следните текстове:

текста на вносителя за параграфи 34 и 35, които стават параграфи 33 и 34; редакцията, предложена от Комисията

допусне да се извърши или извърши полет с безпилотно управляемо въздухоплавателно средство във въздушното пространство на страната без съответното разрешение, когато се изисква такова, и/или в нарушение на приложимите нормативни изисквания, процедурите в документацията му.“

летищен оператор, оператор по наземно обслужване, пълноправен контрольор (регулиран агент), познат изпращач, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който наеме или възложи на национално или местно равнище на лице да изпълнява функциите на ръководител по сигурността, в нарушение на изискванията на чл. 16т; 15. летищен оператор, оператор по наземно обслужване, пълноправен контрольор (регулиран агент), познат изпращач, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който допусне физически лица да извършват или да отговарят за извършването на проверки, контрол на достъпа или друг вид контрол за сигурност, преди да са преминали успешно цялостна проверка от Държавна агенция „Национална сигурност“; 16. летищен оператор, оператор по наземно обслужване, пълноправен контрольор (регулиран агент), познат изпращач, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който допусне лице, което не е преминало успешно цялостна проверка, без придружител, до въздушни товари и поща, до поща и материали на въздушния превозвач, до стоки, предназначени за полета, и стоки, предназначени за летищата, спрямо които е приложен изискваният контрол за сигурност; 17. летищен оператор, оператор по наземно обслужване, пълноправен контрольор (регулиран агент), познат изпращач, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който допусне лице, което не е одобрено от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или не притежава сертификат за компетентност, да извърши обучение по авиационна сигурност.“ 3. В ал. 6, т. 10 думите „6-седмичен срок“ се заменят със „срок до два месеца“.“

Наказва се с глоба от 3000 до 10 000 лв. или се налага имуществена санкция от 3000 до 30 000 лв. на лице по чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2018/1139, което не изпълни или не изпълни в срок задълженията си по този регламент и по делегираните регламенти и регламентите за изпълнение, приети въз основа на него.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 44. става § 44. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 46, който става § 45: „§ 45.

„Познат изпращач“ е лице, което предоставя товар или поща за своя сметка и чиито процедури отговарят на общите правила и стандарти за сигурност, които са достатъчни за допускане на товара или пощата за пренасяне от всякакво въздухоплавателно средство. 76. „Пълноправен доставчик на стоки за полета“ е лице, чиито процедури съответстват на общи правила и стандарти за сигурност, достатъчни за извършването на доставки на стоки, предназначени за полета, директно на борда на въздухоплавателно средство. 77. „Летищно полетно-информационно обслужване“ е полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване на летищното движение на дадено летище. 78. „Командир“ е летец-пилот, притежаващ подготовка за длъжността, назначен за командващ и отговарящ за безопасното провеждане на полета за целите на операциите на търговския въздушен транспорт. 79. „Авиомедицински експерт (АМЕ)“ е лекар, притежаващ необходимата квалификация за упражняване на медицинска професия и завършено специализирано обучение по авиационна медицина, упълномощен от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да извършва медицински прегледи на пилоти, кабинен екипаж и ръководител полети

екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета съгласно Регламент (ЕС) 2015/340 на Комисията от 20 февруари 2015 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка със свидетелствата за правоспособност и други свидетелства и сертификати на ръководители на полети съгласно Регламент (ЕО) №

г.). 80. „Цялостна проверка“ е проверка на самоличността и миналото на дадено лице, включително съдебното му досие, като част от преценката дали лицето следва да получи достъп без охрана до обезопасени зони с ограничен достъп. 81. „Психоактивно вещество“ е алкохол, опиоиди, канабиноиди, канабиноиди, успокоителни и приспивателни, кокаин, други психостимуланти, халюциногени и летливи разтворители, като се изключват като се изключват кофеинът и тютюнът. 82. „Перон“ е определена зона, в която се разполагат въздухоплавателни средства с цел качване или слизане на пътници, товарене или разтоварване на пощенски пратки или товари, зареждане с гориво, паркиране или техническо обслужване. 83. „Контролирано летище“ е летище, на което се осигурява обслужване по контрол на летищното движение, независимо дали е налице или не контролирана зона. зона. 84. „Ръководител по сигурността“ е лице, на което е възложено и е отговорно програмата за сигурност на оператора или образуванието на национално или местно равнище и нейното прилагане да са съобразени с приложимите изисквания за сигурност в гражданското въздухоплаване. 85. „Търговски въздушен превоз“ е полет на въздухоплавателно средство за превоз на пътници, товари или поща срещу заплащане или друго възнаграждение. 86. „Търговска операция“ е операция, извършвана срещу възнаграждение и/или за сметка на отсрещната страна. 87. „Международно летище“ е летище, предназначено за влизане и заминаване на международен въздушен трафик и където се извършват митнически, здравни, ветеринарни, фитосанитарни и други процедури. 88. „Безпилотна летателна система (БЛС)“ е безпилотно въздухоплавателно средство и оборудването за неговото дистанционно управление. 89. „Оператор на безпилотна летателна система

„Дистанционно управляващ пилот“ (remote pilot) е физическо лице, отговарящо за безопасното провеждане на полета на безпилотно въздухоплавателно средство, като управлява неговите полетни показатели ръчно или когато безпилотното въздухоплавателно средство лети в автоматичен режим като следи неговия курс и по всяко време е в състояние да се намеси и да промени курса.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Спираме до „Преходни и заключителни разпоредби“. Колеги, има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя, подкрепен от Комисията за параграфи 39, 40, 41, 42, които стават съответно

„Преходни и заключителни разпоредби“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията не подкрепя текста на вносители и предлага § 47 да бъде отхвърлен. По § 48 предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49, който става § 47: „§ 47. § 46: „§ 46. (1) Авиационният оператор – Авиоотряд 28, се преименува на Държавен авиационен оператор. (2) Дейността, бюджетът, активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на авиационния оператор – Авиоотряд 28, преминават към Държавния авиационен оператор. Неприключилите към датата на влизане в сила на този закон съдебни производства се продължават от Държавния авиационен оператор до тяхното приключване във всички инстанции.

на труда. (4) Държавният авиационен оператор встъпва в правата и задълженията на авиационен оператор – Авиоотряд 28, по сключените от него договори, включително по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз. съюз. (5) Генералният директор на авиационен оператор – Авиоотряд 28, продължава да упражнява правомощията си като генерален директор на Държавния авиационен оператор от датата на влизането в сила на този закон.“ По § 49 има предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49, който става § 47: „§ 47. § 47: „§ 47. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон собствениците на летателните площадки подават заявление в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за класифициране на летището в съответствие с чл. 43, ал.

текста на вносителя за наименованието на подразделението; предложението на Комисията за отхвърлянето на § 47 по вносител; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 48, който става § редакцията, предложена от Комисията за текста на § 49, който става § 47; текста на вносителя за параграфи 50 и 51, които стават съответно параграфи

Забелязал съм Ви, господин Иванов, още когато вдигахте ръка – просто запазете малко търпение.

Уважаеми български граждани! Ковид кризата има своите последици за икономиката, за безработицата и ниските доходи, но сложи своя отпечатък и върху образователната система. Кризата доказа необходимостта от използването на компютри, обучение в мрежата, достъп до интернет във всяко населено място. Безспорно бъдещето е на дигитализацията и използването на високите технологии в процеса на обучение, но не по-маловажно от това как учат нашите деца е въпросът какво учат? Подготвяйки нашата програма заедно с екип от учители, читалищни дейци, интелектуалци, направихме преглед на съдържанието на българските учебници. Вътре има шокиращи неща, които осакатяват подготовката на нашите деца. Помните ли от ученическите години прекрасната поема „Неразделни“ на Пенчо Славейков? Ще Ви прочета само няколко строфи, за да си припомним за какво става дума: „Първо либе, първа севдо, не копней, недей се вайка, Че каил за нас не стават моя татко, твойта майка. Верни думи, верна обич, има ли за тях развала? За сърцата що се любят и смъртта не е раздяла.“ Уважаеми български граждани, в учебника за VІІ клас на българските училища тази прекрасна поема за любов се учи по следния начин: „Хиляди пъти ѝ казах, че това момче е смотаняк и не е за нея. Ще ги разделя на всяка цена. Как не ги е срам – любов въртят, пък са още деца?! Трябва да докладвам на директора.“ Цитат от учебник?! Помните ли неповторимия разказ на Елин Пелин „По жътва“? Прекрасен! „Усилена жътва кипи по равното Софийско поле... Колко думи, молитвени и чисти, се изтръгнаха от ободрените селски души! Бог ни помага, нека работим... Но ето че дотича... босоного хлапе и уплашено обади, че Пенка примряла от жега... Боже! Пак жертва! Град да беше ударил, не би тъй убил сърцата!“ Този разказ, уважаеми управляващи, е представен в учебника за VІІ клас по следния начин като жива ситуация: „Най-често до злополука на работното място води притискане, премазване и смачкване от нещо. Втората причина за тежките травми е падане от височина. (Смях.) Следват поражения от електрически ток и затрупване от земни маси“ – „По жътва“ на Елин Пелин?! Последен пример с незабравимия, патриарха Иван Вазов и прекрасното стихотворение „Български език“ една творба, която може да дава самочувствие на всеки от нас, че е българин. „Език свещен на моите деди“ го нарича той. „Разбра ли някой колко хубост, мощ се крий в речта ти гъвкава, звънлива, от руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост жива“, а представените в учебника за седми клас предимства на българския звучат така: „Предимство номер две. Докато пътуват, българите могат да обсъждат каквото си поискат, без другите да ги разберат. Ето това е несъмненото предимство на българския език.“ Уважаеми български граждани, учебниците на нашите ученици са написани сложно и неразбираемо. Историческите факти са изопачени от политически интерпретации, славата на българския народ е принизена, а неповторимостта на българските класици, които са преведени на десетки езици в цял свят, е сведена до унизителни битовизми. За тази подмяна на истината и унижението на българщината ние, българските данъкоплатци и граждани, плащаме между 50 и 60 милиона за учебници. Това трябва да се промени и това може да се промени. Често ни питат какво разбираме под смяна на модела на управление. Ето какво. Досегашният – на ГЕРБ и „Обединени патриоти“, „Образованието е приоритет – пише в Програмата – увеличаваме парите за учебници, ето даваме все повече и повече.“ Резултатът от това: един клас в страната ни учи по три различни учебника; съдържанието става все по-сложно и несвързано с действителността; държавата избяга от своите ангажименти в образованието; частни и незнайни екипи пишат тези неща и не носят отговорност за това какво учат нашите деца. Крайният резултат: българчетата са все по-неграмотни. Според изследването близо 40% от децата ни са функционално неграмотни. А ето как ще бъде и как може да бъде: един учебник за един клас по един предмет в цялата страна; преглед на съдържанието и довеждането му до разбираемо и отговарящо на възрастта на учениците и възпитаващо в родолюбие. Учебниците ще се пишат от държавни институции и авторите ще носят отговорност за написаното. Скъпи учители, заслужавате изключително уважение за труда си, но знаем, че мнозина от Вас също са недоволни от тази система на образование на нашите деца. Скъпи родители, българското семейство винаги е давало мило и драго да изучи децата си – образованият човек е реализиран човек. Заедно можем да помогнем на децата си да бъдат реализирани хора със самочувствие. Заедно можем и да съхраним българщината можем да направим тази промяна. Знам, че ще се справим.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Нинова, започнахте с това, че пандемията оказа влияние върху всички сектори. Така е! Пандемията изненада всички ни. Факт е обаче, че през тази и миналата година всички ние получихме един по-различен, по-истински поглед върху ролята на учителя, на детската градина, на училището и на университета. Факт е, че през тази и миналата година българските деца и млади хора поискаха да се върнат в класните стаи и в аудиториите. Факт е, че дистанционното обучение, което върви и в момента, постави България на едно от челните места в образованието, защото много европейски държави в момента си предават домашни, но изобщо не могат да говорят за обучение в електронна среда от разстояние. Факт е също така, че именно българските учители извършиха революция в българското образование, за което безкрайно им благодаря, както и всички колеги от ГЕРБ. Факт е, че и родителите станаха партньори и участници в образователния процес – нещо, за което всички ние работим от десетилетия, но така и не се случваше. Все хубави неща в образованието. Понеже говорихте за провал, аз ще Ви кажа няколко числа. числа. Само за този мандат на управление на ГЕРБ и на „Обединени патриоти“ средствата, вложени в образованието например за инфраструктура, надвишават един милиард. Средствата за заплати на учителите, защото всички говорим, че учителят трябва да бъде подкрепен, но единствено по времето на управлението на Орешарски за последните 10 години имаме нула процента увеличение на единните на единните разходни стандарти и на заплатите на учителите. Нула процента по времето на Орешарски, госпожо Нинова! Ще Ви кажа: средствата за заплати за 2021 г. са с 360 милиона допълнително.

че със сигурност не сте прочели Закона за предучилищното и училищното образование, макар че беше приет преди цели пет години. Но учебниците се пишат от учители, от преподаватели; оценяват се от всички учители; оценяват се от учени от БАН – това заложихме с Вашите колеги през миналия мандат преди министърът да ги утвърди. Това, което пропуснахте обаче да кажете за учебниците и което сте записали във Вашата програма, е кое е издателството, което ще издава този един учебник и защо смятате, че всички деца в страната са еднакви. Нещо друго, с което ще завърша, защото не мисля, че трябва да принизяваме дебата за образование до нивото, до което го направихте Вие. Още нещо за учебниците. Да, именно това управляващо мнозинство заложи в учебните програми и в учебниците изучаването на историята на комунизма – нещо, което дължим на българските деца, на новите поколения, защото историята трябва да се познава. Макар да го отричате, това е нещо, за което се борим от години и което вече е факт. Защото, да, знаем, че демокрацията Ви е отнела много, но тя на тези млади хора, които днес имат възможността да присъстват на нашето заседание, дава много – дава свободата да избират, дава свободата да живеят и ние сме длъжни да гарантираме това. Благодаря Ви.